Tillagan er svohljóðandi: „Alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum þingsins verði frestað frá 15. desember 2023 eða síðar, ef nauðsyn krefur, til 22. janúar 2024.“ Tillagan skýrir sig sjálf.

fyrir stuðninginn við það. Ég tek undir að málið hefði alveg þolað það að koma fyrr til samtals í þinginu og hefði betur verið þannig. En niðurstaðan er góð, hún er mikilvæg. Því miður er staðan enn þá þannig að það þarf íbúðarhúsnæði fyrir Grindvíkinga í stórum stíl sem við höfum fengið upplýsingar um. Þetta er ein leið sem ríkisstjórnin og stjórnvöld, þingið allt, allir flokkar sameinast um og ég er ánægður að sjá þessa niðurstöðu. Takk fyrir.

benda á það sem ég hef sagt hér ítrekað í umræðunni, sérstaklega við 2. umræðu, að það er ekki víst að það verði til gagns fyrir land og þjóð og samfélagið allt að reyna að troða okkur í kerfi sem er hannað utan um allt aðra hagsmuni heldur en hér eru og allt öðruvísi samfélög heldur en eru á meginlandi Evrópu. Það að við undirgöngumst kerfi þar sem eitt af meginmarkmiðunum er að troða fólki, sem vill ferðast með flugvél, í járnbrautarlest á svo augljóslega ekki við hér á Íslandi að ég held að við ættum að stíga nokkur skref til baka og reyna að nálgast þessi mál upp á nýtt þar sem við undirstrikum að við erum í raun best í heimi í þessum efnum og við eigum að byggja á þeim styrk og nálgast málin áfram til framtíðar með þeim hætti.

Þetta er afleitt mál og það vissu flestir, meira að segja hæstv. ráðherrar ríkisstjórnarinnar ekki alls fyrir löngu þegar þeir komu hver á eftir öðrum í þennan ræðustól og í viðtöl til að útskýra að við myndum aldrei samþykkja þetta. Svo var stundum bætt við: alla vega ekki óbreytt. Nema hvað, svo þegar Evrópumannahátíðin mikla var haldin hér í bæ þá mátti ekki skemma stemninguna skemma stemninguna og ríkisstjórnin gaf eftir, lúffaði en féllst á elstu brelluna í bók Evrópusambandsins, að fá smáfrest, nokkur ár. Og hvað gerist eftir þann tíma? Jú, allur hryllingurinn tekur við.

Það þarf að halda hlutum til haga og það er mikilvægt að halda hlutum til haga þegar við ræðum hérna grundvallarhagsmunamál okkar Íslendinga. Herra forseti. Það var góð ákvörðun hjá ríkisstjórn Íslands á sínum tíma að gerast fullur og óskoraður aðili að ETS-kerfinu

Álverin á Íslandi hafa einfaldlega of mikil ítök til að greiðslubótareglu umhverfisréttarins hefði verið beitt á þau nema vegna þess að íslensk stjórnvöld höfðu stuðning af samevrópsku regluverki. Nú er verið að uppfæra það regluverk í betri átt, aukinn metnaður og útvíkkað gildissvið. Þetta frumvarp er fyrsta skrefið í því og við fáum fleiri frumvörp síðar í vetur. Eins og ég lýsti í atkvæðaskýringu við 2. umræðu þá óttast ég að hér sé ekki nógu vel búið um hluti sem snerta útfærsluna. Ég óttast að samræmi við önnur lagaákvæði sé ekki nógu gott, þannig að við í þingflokki Pírata treystum okkur ekki til að styðja þetta frumvarp

Virðulegur forseti. Hvað myndi gerast ef við myndum fella þetta frumvarp? Að því var spurt hér í umræðum fyrr í dag. Ekki neitt.

í þjóðarbúskapnum. Við erum ekki á meginlandi Evrópu. Við erum eyja í Norður-Atlantshafi sem byggir á Norður-Atlantshafsfluginu. Tengingar okkar við umheiminn byggja á Norður-Atlantshafsfluginu.

Við erum á útmörkum Evrópu og það á að taka tillit til okkar, taka tillit til eyju í miðju Norður-Atlantshafi, hvort sem það eru flugsamgöngur, orkupakkar eða annað. Það verður að gera. Þessir 130 fundir út af þessu máli eru ekki nægjanlegir. Núna verður farið í fundaherferð

Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi um veitingu ríkisborgararéttar frá allsherjar- og menntamálanefnd. Allsherjar- og menntamálanefnd bárust 127 umsóknir um ríkisborgararétt á haustþingi

og erfiða vinnu við að yfirfara allar þessar umsóknir og komist að niðurstöðu. Mig langar að þakka þeim sem sæti hafa átt í undirnefndinni fyrir þeirra miklu vinnu. Allsherjar- og menntamálanefnd gerir tillögu þeirra að sinni

innilega til hamingju og mikils velfarnaðar í íslensku samfélagi.